Уважаеми народни представители, моля да заемете местата си. си. Преди почивката изслушахме Доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта относно президентското вето. Откривам дебата. Желания за изказване?

Благодаря, господин председателю. Господин министър, госпожи и господа народни представители! Законът за развитие на академичния състав вече половин година е част от обществената дискусия. Част от тази дискусия беше проведена и в тази зала и на мен много би ми се искало в днешната дискусия по Мотивите на президента, с които връща за повторно разглеждане този закон, част от проблемите, които и обществената, и парламентарната дискусия изведе на преден план, да намерят своя прочит. Казвам това, защото зад правната материя, зад юридическите аргументи и контрааргументи, прозвучали в Доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта има няколко проблема, които днес трябва да бъдат изговорени тук. Първият, според мен, много важен проблем, който намира основателно своето място в Мотивите на президента, е фактът, че ние не отговорихме на обществените очаквания, че тогава когато променяме една, вярно, по-сложна, по-многостепенна, по-бавна система за атестиране на научните кадри, и я заменяме с едностепенна система на атестация, то тогава законът трябва да бъде този документ, който да даде тези гаранции, че правенето на процедурите вътре в съответните висши училища и научни организации по никакъв начин няма да промени общото ни искане, надявам се, за повишаване на качеството и в българската наука, и в българското висше образование. Факт е обаче и основателно е посочено в мотивите на президента, че единните държавни изисквания, които като мантра повтаряме в последните четири месеца, са извадени извън предмета на закона. Казвам това, защото четири месеца аз задавам един и същи въпрос: какво включват единните държавни изисквания? Към какво, уважаеми колеги, държавата предявява своите изисквания към процедурите ли? Очевидно не, защото началото на закона твърди, че те са уредени в правилниците на висшите училища. Към минимални изисквания ли, към хората ли, които имат претенции да заемат академични длъжни в съответните научни области или в съответните професионални направления? Няма такъв отговор. Какво изисква държавата по отношение работата на научните журита? Каква система за тяхната работа предписва? Няма такъв отговор. Идеята как ние ще предоставим всички тези допълнителни прочити на частните решения на висшите училища, уредени в техните правилници, няма как и няма защо да бъде припознавана като добра управленска политика. Нещо повече, това е лоша законодателна практика, защото тя е свързана с принципи, с норми, които трябва да уреди законът. Този факт извежда на преден план един друг проблем – част от мотивите на президента. Какво всъщност контролира министърът като представител на държавата? Ние сме записали, че министърът контролира изпълнението на единните държавни изисквания, но не е ясно какво всъщност контролира той. В последващите текстове в закона – членове 30 и 31, се твърди, че министърът контролира изпълнението на започналите и неприключили процедури по сигнал и, ще повторя отново, по собствена инициатива, което според мен, най-меко казано, звучи скандално, защото това означава, че министърът може и има как да държи в себе си академичната кариера на всеки български учен. Но единните държавни изисквания, според закона, ние ще прочетем в правилник. Министърът ще си напише единни държавни изисквания и ще си ги контролира. А държавата? Държавата, извинявайте, вменява на министъра правомощия и ги урежда точно в закон – нещо, което този закон не прави. Един втори проблем, който няма как да не бъде коментиран, защото той е сериозен. Той е част от тревогата, изразена в обществените дискусии, водени и в академичните, и в научните общности, свързана с обективността на даваните оценки от научните журита. Част от нашите притеснения между другото министър Игнатов подкрепи с едно свое заявление, че в последния момент при гласуването в комисията на закона за второ четене е паднал записът, който предполага журитата да бъдат избирани чрез жребий от една научна листа, за която ще кажа нещо след малко. Той каза: всеки, който би се явявал пред жури, би искал в него да участват имена. Това означава, че в тази Национална листа ще има имена и именца и този проект, който ние гледаме, дотолкова доколкото днес трябва да получи или да не получи последваща санкция, не дава гаранции, че в Националната ни листа имената и именцата ще се сблъскат и не се знае кой ще надделее. Тъй като казах нещичко за Националната листа, държа да обърна внимание на една претенция, заявена в Мотивите на президента за начина, по който се формира Националната листа на членовете на журитата и на арбитражите. Основателно се поставя въпросът: по какви критерии се формира тази Национална листа? Ние сме записали, че в нея влизат лица, заемащи длъжността доцент и професор в научни организации или във висши училища, по предложение на висшите училища, по предложение на научните организации, по предложение на министерството и по предложение на Националната агенция за оценяване и акредитация. Извинявайте, ако тези лица, заемащи академични длъжности, се намират във висшите училища и научните организации, което е безспорно, питам аз: какво различно от техните предложения ще предложат в Националната листа министърът или Националната агенция за оценяване и акредитация? По какви критерии ще правят своите предложения?

със своите процедури, по никакъв начин не намалява изискванията ни за качество? Защо го признаваме предварително и го предопределяме като неоправдано чрез закона? Ще ми се да кажа и още нещо, защото според мен то е важно. Основателно в Мотивите на президента се коментира фактът, че академичната длъжност се заема само при условията на основен трудов договор. Не е прав господин Стоичков, че президентът дописвал закона. Такъв е текстът в закона, че академичната длъжност се заема при условията на основен трудов договор и няма защо ние да дописваме своите идеи за това какво би донесло това изречение на закона. Факт е обаче, че легално определение за това какво представлява основен трудов договор във висшето образование е дадено с едно допълнение преди две години в Закона за висшето образование и то е направено, уважаеми колеги, за да бъде коментиран фактът в акредитацията на колко висши училища може да участва едно хабилитирано лице, при условие че там са зададени определени изисквания. Доскоро в закона пишеше: „в не повече от две”. Този закон, специалният, ще пренапише текста в Закона за висшето образование и ще каже: „само в едно”. Добре! Възможностите обаче да бъде упражняван допълнителен труд във висши училища, в които ти не заемаш подобна академична длъжност по основен трудов договор, някак си не са разгледани. Ние чакаме това да стане с последващия Закон за висшето образование, който ще гледаме някога далече, вместо да ги гледаме заедно, за да могат всички тези текстове да бъдат коректно уредени. Нещо повече. Уважаеми колеги, уважаеми юристи в тази зала, нали не искате да твърдите, че основният трудов договор, сключен по реда на чл. 67, е точно този трудов договор, който е свързан с възникнало правоотношение въз основа на конкурс и на избор? Нещо, което законът предвижда и което съвсем справедливо президента оспорва. Защото, ако до този момент този разговор не би имал смисъл, тъй като така или иначе Законът за висшето образование беше свързан с прилагането на действащия Закон за научните степени и научните звания и имаше научни звания, които не зависеха от конюнктурата на отделните висши училища, то сега ситуацията не е тази. Нещо повече, фактът, че ние твърдим, че академичната длъжност се заема само въз основа на трудов договор и напускайки го ти вече нямаш никакви подобни правомощия, ти си един волен доктор на свободна практика, отново извежда на преден план въпроса, който аз поставих на министъра на образованието по време на гледането на ветото в комисията. Ние не можем да създадем вече никакво ново висше училище по логиката на този закон, защото то няма как да притежава необходимия състав от хабилитирани лица, които да определят неговото съществуване. Не сме предвидили никакъв текст за една такава възможност. Аз твърдя, че ние не готвим и не приемаме конюнктурен закон. Ние приемаме закон, който урежда тези принципи. Няма как принципи, норми, които са определящи, да бъдат уредени в правилници на висши училища, на Министерския съвет или на който се сетите още. Това е лоша практика, това е некоректна практика. Тя не работи, тя дава възможност за своеволия. Нищо лично към хората, които в момента представляват Министерството на образованието, но така или иначе дават повод за един много сериозен размисъл върху това доколко този текст, доколко уреденият вече в своята цялост закон може да сработи и доколко той поощрява идеята за качество, и доколко той спира, пречи или не развива тази идея, която според мен трябва да бъде смисъл на държавната политика. Имам една молба към хората, които твърдят, че част от претенциите на президента са свързани с текстове, които вече са били факт в действащия до момента Закон за научните степени и научните звания. Уважаеми колеги, ние с твърде сериозен апломб изслушахме изявления, които твърдят, че ние правим един закон, който по същество е революционен, който променя изцяло, радикално една система, което я прави по-работеща, по-гъвкава, по-динамична с всичките аргументи, с които Вие заставате в тази зала и която твърдя, че не приемам. Казвам това, защото ако законът е нов, ако той е модерен закон, то тогава няма защо да оправдавате част от текстовете, препращайки ни към действащи вече нови в един закон, който не харесвате. Един закон, който има своя смисъл, своето място, своя ред във времето, в което аз съм била твърде малка. Вие сте прави, че той се нуждаеше от сериозна промяна, но не точно такава. Не от промяна, която вместо да даде възможност за развитие, общо взето блокира системата. Искам да кажа още нещо, за да свърша, тъй като не се каня да коментирам всичките мотиви на президента. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Ако ние твърдим, че този закон отваря вратата на учените, на младите учени, облекчавайки до безкрайност процедурата, с която те могат да вземат академични длъжности, ако твърдим, че не е необходимо да покажеш потенциал от знания, поради което научната степен „доктор на науките”, ще повторя вече изтърканата фраза, но тя е цитат: „стои като мартеничка на ревера ти”, за да си горд, че знаеш повече от другите, но това не ти носи никакво академично признание. Защото това е логиката на заявената вече позиция, че не е необходимо да получиш тази титла, за да бъдеш признат. Нещо повече, ако станеш от магистър – доктор на науките, трябва да се явиш отново на конкурс за придобиване на степента „доктор”, за да можеш да заемаш академична длъжност, което е изключително нелепо, то практиката на хората, заради които го правите, показва обратното. Коректна е цифрата, заявена от министъра на образованието, че в момента във Висшата атестационна комисия има открити и неприключили 1500 процедури. Това е цифра, която говори, че българските учени, че българските преподаватели във висшите училища, че хората, които искат да развиват своята академична кариера, искат да получат своите научни звания и да придобиват своите академични степени и длъжности на базата на един сериозен, признат, осмислен социален статут, какъвто една по-сложна, една доказана система дава. Очевидно е, че тази, която се предлага в този закон, не буди доверие, не ражда признание и не носи очаквания. Така че аз искрено ви моля, надвийте политическия си инат,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! Госпожо Богданова, ако трябва да направя реплика на цялото Ви изказване, това означава да препрочета доклада, който преди малко председателят на комисията изчете, доста дълго – около 15 минути. Позволявам си обаче да започна отзад напред във връзка с това, което казахте като завършек на изказването си, с което по един безспорен начин поставихте под въпрос качеството на този закон, смисъла на този закон и основанията за преработването му. Това е нещо, с което не просто не можем да се съгласим,

Разбира се, можете да кажете, че не с всичко от закона не сте съгласни, само не сте съгласни с около 95% от него, като се има предвид и ветото, а съответно и Вашето изявление преди малко. Както и принципната позиция, че всичко онова, което се случва в този закон, означава да разпуснем системата на академично израстване, да предпоставим идеята за маргинализация на преподавателите, на техните личностни характеристики и да кажем на младите хора: „Всеки, който пожелае да вземе магистратура, два месеца след това докторска степен, след това даже няма нужда и от толкова много време, веднага може да стане доцент или професор”. Можете да го заявите и най-вероятно някой, който чуе, ще го повярва. Само че всички онези, които са минали през тази процедура, в това число и младите учени, с които имахме доста дълги разговори... Времето ми изтича и затова ще бъда съвсем кратка. Самите те твърдят, че не е така. Защото на 90% от младите учени, с които се срещахме, докторските степени са взети извън България и аз питам – защо? Това, което мога да кажа, и това, което най-вероятно знаят всички колеги, е, че за да вземеш докторска степен, се изисква един много сериозен и задълбочен научен труд.

обучил съм близо 10 докторанта, не им помня даже на всички имената, но това има значение само по смисъла на това, което ще ви кажа сега. Единните държавни изисквания бяха изписани в стария закон. На местата, където се визира доцентската и професорската степен в този закон, също са визирани в кратък вид. Но, и в стария, и в новия закон тези единни държавни изисквания в закона няма да вършат работа, защото науката е дълбоко специализирана и ако за един химик има едни държавни изисквания, за един филолог ще има други държавни изисквания. По тази причина сегашният ВАК всяка от комисиите имат перфектно разработени по страница и половина единни държавни изисквания, които работят и вършат работа и трябва да влязат в предстоящата наредба или правилник, не знам как ще го нарече господин министърът. Тоест в един закон не може да вкараме 40-50 страници единни държавни изисквания, които в науката, който знае какво означава това нещо „познание” в света, ще разбере, че рамки не могат да бъдат слагани, то винаги е субективно и зависи от онези, които го оценяват. Това жури, което седи там, ако то е в час и с морала си, и с мозъка си, то ще определи ясно кой е учен и кой не е.

на научните общности - на научни и факултетни съвети и пр. да проявят своята добра съвест, своята висока квалификация и да не дават степени, звания и титли на когото им падне, както стана в Румъния.

Господин председател, господин министър, уважаеми колеги, колега Соколова, професор Станилов! Най-голямата драма не е в това кое харесвам и кое не харесвам аз в 90-95 или 50%. Големият проблем, който според мен си струва да се коментира в тази зала, дали всички текстове, които вие така от сърце подкрепяте, биха сработили и какво носят те. Аз съм свикнала да казвам това, което мисля, и отново съм готова да повторя всичките си притеснения, свързани с този закон. Тук няма защо да спорим по правото на някой да заявява отношение по текстове, които очевидно носят проблеми. По-добре е да говорим за текстове, които могат да решат проблемите, които току-що бяха извадени на показ. Аз приемам, че проф. Станилов има своето разбиране за това как биха изглеждали единните държавни изисквания, само че на мен дълбоко не ми е ясно дали Вашето разсъждение, проф. Станилов, е публичното разсъждение, което си струва да се случи. Аз не искам в закона да има отделни записани, заявени единни държавни изисквания към Изисквания за заемане на длъжност в определена научна област. И пак питам: а може би по определени професионални направления? Не е ясно, не е записано какво изисква държавата, за да може след това да бъде разработено в правилник. И още нещо. Аз мисля, че невинаги е много честно да говорим от името на младите хора, заради които ние правим закон. Аз съм готова да участвам в разработката, в подкрепата на всички текстове, които касаят бързата им, явна, видима реализация, която поощрява знаещите, можещите, амбицираните. Само че, госпожо Соколова, искам да Ви кажа, че този закон, който влезе с тази си предварителна характеристика, не оправдава тези очаквания. Отново става ясно, че научна длъжност се заема при налична преподавателска заетост. Това, че ние махнахме дори необходимия „за очи” стаж – да правиш нещо, за да можеш да кандидатстваш след определен срок за доцент или професор, не е най-добрият знак. То не амбицира никого. Ще използвам една реплика на проф. Веселинов, която намери публичност, че вече е редно да демитологизираме думата „професор”. Това, което на нас не ни отива да допуснем, е да профанизираме думата „професор”. Защото в публичната ни дискусия това би било изключително валидно. Дали моите 85 или 90% ще бъдат приети от вас, няма значение. Важното е част от текстовете, които раждат проблеми, да могат да бъдат доработени. Обсъждането на днешните мотиви на Президента е повод това да се случи, ако мислим сериозно да го правим. Ако ще държим високо лозунгите си, няма нужда! Господин председател, използвам повода, че съм взела думата за дуплика, за да поискам да ни бъде предоставено цялото време, с което като група разполагаме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

Аз ще изразя становище само по две от оспорените от Президента разпоредби. Относно наименованието на закона и неговия предмет. Според Президента на Република България Законът за развитие на академичния състав не дава отговор на въпроса какъв е неговият предмет. В мотивите за връщане на закона е посочено, че той не урежда развитието на академичния състав, а само елементи на реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Предмет на всеки закон е определена група основни обществени отношения, които по своя характер се поддават на трайна уредба. Законът може да регулира тези отношения първично, когато те нямат своята уредба в основния закон на страната или въз основа на Конституцията. От друга страна, съгласно чл. 24, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове, наименованието на закона трябва да сочи и главния му предмет. Предмет на Закона за развитието на академичния състав в Република България, съгласно неговия чл. 1, ал. 1, са обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности. Наименованието и чл. 1 на закона разкриват като негов основен предмет развитието на академичния състав чрез научно и длъжностно израстване, придобиване на научни степени и заемане на академични длъжностни позиции след доказване на достигнатата степен на задълбочени научни познания и научен принос. Законът за развитието на академичния състав в Република България не съдържа само елементи на реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, тоест действията в тяхната поредност, а урежда и условията за това, като предявява материални изисквания, свързани с институциите – в чл. 5, ал. 1, лицата

Бих искала да Ви прочета неговите мотиви, цитирам: „В чл. 13, ал. 1 е предвидено, че защитата на дисертационен труд се осъществява пред жури от седем хабилитирани лица при условията и по реда на чл. 9. С последната разпоредба обаче не са предвидени нито условия, нито ред, а само състав на жури при защита на дисертационен труд”. Уважаеми колеги, у мен буди недоумение как експертите на Президента не са успели да прочетат ал. 2 на чл. 13, в която са уредени и условията, и редът. Затова искам да ви прочета ал. 2 на чл. 13 от Закона за развитието на академичния състав, която гласи: „За защитата се прилагат съответно разпоредбите на чл. 10 и 11. Трима от членовете на журита изготвят рецензии, а останалите – становища. Две от рецензиите са от професори и най-малко една рецензия – от външно за висшето училище или научната организация лице”. Оставям на вас да прецените по какъв начин са работили експертите на Президента, когато са оспорвали мотивите на закона. Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди мотивите за връщане за ново обсъждане на разпоредбите от Закона за развитието на академичния състав в една изключително прозрачна среда. На заседанието присъстваха представители на неправителствени организации, ректори, представители на Българската академия на науките, Националната агенция за оценяване и акредитация, журналисти. Доцент Илияна Вълчева – председател на Синдикат „Висше образование и наука”, сподели в комисията, че е разпратила закона до цялата академична общност, до ректорите и Българската академия на науките и до момента не е получила нито едно възражение. Това доказва, че Законът за развитие на академичния състав предизвика широк обществен интерес и академичната общност очаква той да влезе в сила. Ние ще гласуваме „за” закона и „против” ветото на Президента на Република Изцяло подкрепяме реформаторската политика на правителството в образователната сфера, защото тя произтича от заложените реформи в предизборната програма на политическа партия „ГЕРБ” в областта на образованието. Благодаря за вниманието. Реплики към госпожа Банковска? Няма реплики. Проф. Пантев беше заявил желание за изказване, имате думата.

Благородно народно представителство! Нямам никакви илюзии, че това, което ще се опитам да кажа, ще повлияе на вашето гласуване, защото механизирането с пръст на гласуването не означава елиминация на гласуването по внушение, да не кажа, по заповед. Аз слушах много почтително и почти чинно как говореха толкова изискани експерти за нашето академично развитие. Чувствах се малко хем незрял, хем склерозирал. Имам само 42 години академичен стаж и 11 аспиранти, които днес се казват докторанти. Чувствах се порицан, защото навремето, когато аз бях аспирант, сиреч – в библейски времена, ние също искахме лекичко този закон да бъде променен. И в интерес на истината още веднага следва да кажа, че председателят на комисията господин Стоичков позволи една елегантна, изискана, толерантна атмосфера на обмяна на мнения,

министре, в медиите се създаде едно впечатление, че ние, които имаме резерви към този закон, сме някакви схоластични завистници, които душат свободната академична мисъл, израстване, развитие и прочие. Е, Бога ми, мога да сравня не само моята, но и на всички други продукция с това, което те ще стават професори, доценти, асистенти и По-рано се ставаше професор с история на N-ската бекаписка организация в регионален план. Сега ще стават професори със статии във вестниците. Тук не става дума отново за тази завист, за която говорим, уж че сме ние нейните носители, а за комплексарство и мързел това е цялата дешифрация. Понеже непрекъснато ми говорят за Северна Корея, аз не съм станал професор по индикациите, методите и по показателите на Северна Корея.

в науката, дори, ако щете, и в армията, следва да има един здравословен, съзидателен консерватизъм. Не всеки консерватизъм е отрицателен, не всяко запазване на традицията влияе върху модерността, господин министре. „Модернизация” означава скъсване с традицията, но далеч не с всички традиции, господин министре и господа народни представители. Какво ще остане от нас тогава?! Излиза, че тези, които плахо, изискано казват: „Не така!”, са носители на една склерозирала система за даване на научни степени. Питам Ви: след като толкова много българската наука и образование е била допотопна, защо се смеят на такива големи специалисти по национализъм, по демокрация, по модернизация, по европеизация?! Защо, след като вашето образование е толкова реформирано, първата ви работа е да изпратите децата си да следват Кажете ми! Повечето от нас повече или по-малко са получили това образование тук. Повечето от нас са получили степени и звания тук. Така че не ми говорете за реформи! Не всяка реформа, благородни народни представители, означава подобрение. Реформите са и симулация, реформите са и манкиране на промени. Реформите означават и част от онзи книжен фураж, който в момента се появява по всякакви книжарници. „Реформа” означава не само и не положителна промяна, а и влошаване. Господа, този закон не е животоспасяващ за българската общественост, но той като в автоматично огледало показва симулираме ли реформиране или не. Аз съм имал 11 аспиранти. Днес те се наричат докторанти. Е, каква е разликата?! Каква е разликата, че са били аспиранти, а сега са докторанти?! Били са кандидати на науките, а сега са доктори на науките. Много важно като качество и като название. Аз имам една, да не казвам патетична и романтична мечта: българският професор наистина да бъде професор. И всичките тези места, където сте бил, господин министре, аз в малко и доста повече, бил съм в тези журита, където Вие явно не сте бил, те помежду си не се познават. Това е безпристрастието! Но не мога да приема, че министарот следва окончателно да реши кой става за професор и кой не. Тук става дума за една безконтролна, да не кажа брутална намеса тъкмо в онзи академичен свят и живот, към който толкова се стремяхме да бъде по-шикарен, по-изискан, по-селективен, по-филтриран към истинските научни качества. По-рано – да, ставаха професори с историята на N-ската партийна организация. Сега ще стават професори със статии във вестниците. Е, каква е разликата?! Това ли е величието на нашата реформа?! Затова Ви казвам, че този ... Е, Вие можете да си дъвчете дъвка, господа, защото нямате никакво отношение към това, но пак ви казвам: този закон е отражение на българската реформация. И когато Ви питам или се питаме мъчително: какво тръгна накриво в нашата модернизация, това тръгна накриво,

ПАНТЕВ: ... между вас, господа, има повече пагонджии и бекаписти, отколкото там!

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин Пантев, казвам го с цялото съзнание, което мога да вложа в това обръщение, ще направя реплика само на няколко от нещата, които казахте. Първото е за консерватизма, който цитирахте. Да, трябва да има зрял консерватизъм и тази Ви теза задължително кореспондира с онова, което преди Вас каза колежката Богданова – защо сме се позовавали до голяма степен на Закона за висшето образование. Използвали сме онези текстове от него, които са така наречени здрав консерватизъм. Другото, за което си мисля, как си представяте, че някой би могъл да стане професор или доцент по статия от вестник, след като Вие и Вашите колеги ще бъдете тяхното жури. Ако Вие ми кажете, че това е допустимо, то тогава аз мисля, че ще се обезсмисли това, за което говоря, тъй като наистина журито е избор на хора, на които имаш доверие и на които имаш уважение. И третото, за което се сетих, е, че колкото по-контрапродуктивни са ценностите и нагласите в едно общество, толкова по-важен става процесът на подбор и контрол. други реплики към проф. Пантев? Няма. Имате право на дуплика. Ще се възползвате ли?

Не разбирам защо толкова се смеете. Вие се смеете на себе си. Това е израз от „Ревизор” от Гогол. Да не би да идвате от Белене? Да не би да идвате от някакъв специализиран научен съвет, където са ви отказали, поради безкрайните ви качества и по политически причини са ви отхвърлили? Кажете ми! – таланти, умове, брилянти, експерти, кажете: ВАК, гнусният ВАК, атавизъм от Северна Корея, ви е отказал звание, Ви е отказал научна степен?

Така, че мислите добре. Много е ясно как ще гласувате. Това, че е механизиран пръстът, ние знаем, че освен пръста е механизиран умът. Знам как ще гласувате. Знам как ще гласувате. Но не ми се изтъквайте като наука. Защото нищо не разбирате.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Едно от най-интересните оригинални определения за целите на този законопроект чухме от министъра на образованието и науката доц. Сергей Игнатов.

ще изключи необходимостта от специален закон. Регулацията, доколкото тя е неизбежна, ще се реализира в правилниците на автономните субекти – висшите училища и научните организации. Аз ще приема за работна хипотеза основателността именно на тази теза без грам ирония с цялата сериозност, на която съм способен. Като либерал тази теза ми допада и съм готов да споря с всеки защо това разбиране не е правен нихилизъм.

вярвам в ресурсите, ако щете и на вътрешните правила, на етичните кодекси. В редица държави традицията се оказва много по-мощен регулатор и от най-подробно разписания закон. да кажа дали в България това може да се случи. Няма да отрека вероятността това да се случи в България. Би означавало да се мислим за държава второ качество. Трябва да бъдем малко повече оптимисти и наистина да не се осмисляме като държава второ качество. Въпросът обаче е възможно ли е това рязко преминаване от една свръхрегулирана система към една свръхдецентрализирана система и без да допуснем риска от една опасна девалвация на научните степени и научните длъжности, както вече ще се наричат званията по новия закон. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, всичките ми резерви по отношение на този законопроект са свързани с болката ми, че законът не съдържа достатъчно защитен механизъм срещу риска от олекването на научните степени и научните длъжности, и то олекване до такава степен, при която да не е защитен общественият интерес. Това е първото ми съображение. Второ, именно защото тази модерна теза, на която стъпваме се приема като допустима, аз именно от гледна точка на това модерно разбиране ще подложа на критичен анализ някои разпоредби в законопроекта, част от които се оспорват и от държавния глава. Ако искрено вярваме в необходимостта от саморегулация на автономните субекти – висши училища и научни организации, защо в тотална асиметрия на това разбиране в чл. 30 и чл. 31 от закона предвиждаме такъв свръхконтрол от страна на министъра на образованието и науката? Защо? Защо Ви е нужен този свръхконтрол, след като вярвате толкова безусловно в ресурсите на саморегулацията? Защо Ви е необходимо не само по сигнал, но и по Ваша собствена инициатива да можете да спирате започнати процедури? Извинете, за трети път задавам въпроса не получих отговор на този въпрос защо Ви е необходимо това. Освен това, кое поражда необходимостта в този закон изрично да се предвиди възможността да поискате от Националната агенция за оценяване и акредитация отнемането на акредитация на висши училища, ако те не се съобразят с Ваши разпореждания? Питам Ви не за друго, а защото правото – не Вашето собствено, а на институцията министър на образованието и науката, да поиска отнемане на акредитация на висше училище е уредено в Закона за висшето образование! Вие така или иначе имате това право. Но повторено това правомощие в този именно закон, който ни се представя като модерен, като децентрализиращ една свръхцентрализирана система, вече това повтаряне на правомощието Ви придобива други измерения, които е слабо да се каже, че звучат ретроградно, защото звучат по-лошо от ретроградно! Това е важен въпрос. Ние не изключваме необходимостта и от контрол като защитен механизъм срещу онова, което вече дефинирах като потенциален риск, а именно девалвирането на научните степени и научните звания, но нека този контрол да се осъществява не пряко чрез едно политическо лице, член на политически кабинет, а да стане чрез нарочните органи, които българската държава вече е създала, и това е Националната агенция за оценяване и акредитация. Аз искам да Ви уверя, че ако в този законопроект бяхте съчетали модерния подход с отказа от свръхконтрол или осъществяването на контрола не чрез министъра, а чрез Националната агенция за оценяване и акредитация,

Това е първото. Второ, много важно именно като превенция на риска от девалвирането на научните степени и научните звания. Уважаеми колеги, в Движението за права и свободи като либерална формация обсъдихме много сериозно въпроса доколко е възможно в самия закон да се уреди онова, което се нарича „единни държавни изисквания за придобиване на научни степени и научни звания”. Ние избираме да ги наречем стандарти, критерии, защото единни държавни изисквания наистина ни звучи малко ретро. Но говорим дали е възможно да се обективизират критериите за присъждане на научни степени и звания. Имаме съзнание, че ако има нещо, което най-трудно се подчинява на обективизиране, то това е именно науката като един своеобразен творчески процес. Тогава ще кажете: какви са Ви претенциите? Отговорът е много прост – никой не си представя защитата на публичния интерес като десетки, стотици, хиляди разписани в закона разпоредби какво трябва да покрие като критерии един кандидат за доцент или професор, или един докторант, за да му се присъди научната степен или длъжност. Това наистина е невъзможно! Това не е работа на закона и затова нашето предложение в хода на разискванията беше много ясно, струваше ни се даже разбираемо: когато когато държавата премахва централизирания орган, който от името именно на държавата присъжда научните степени и звания, тоест системата в условия на тази децентрализация правото на държавата да присъжда пряко степените и званията чрез свой орган да се замени с отговорността на държавата именно чрез свои специализирани органи да осъществи акредитация на висшите училища и на научните организации, да акредитира правото им те, вместо нея - държавата, да присъждат тези степени и звания. Обясних подробно защо акредитирането на научните организации и на висшите училища с оглед правото им да обучават докторанти не е самодостатъчно и не изчерпва това, за което говорим. Едно е да придобиеш право да обучаваш и оценяваш докторанти, съвсем друго е да придобиеш правото да избираш доценти и професори. Това можеше да стане чрез предвидена система за акредитация. Тогава наистина щяхме да имаме превенция на риска от девалвиране на степените и званията. За съжаление не бяхме чути и за съжаление отсъствието на процедура за акредитиране се явява едно бяло петно в закона. Понеже ви дадохме и конкретни примери до какво може да доведе отсъствието на система за акредитиране (именно аз дадох примерите с това, че правото на Софийския университет да избира своите доценти и професори се изравнява с правото и на по-малки висши училища, в това число и на колежи), в това отношение сякаш ни чухте, обаче ни прочетохте грешно, защото решихте екс леге с § 3 от Преходните разпоредби на този закон да кажете – колежите няма да могат да правят това, ще го правят другите. Но, разбирате ли – тук ги няма критериите отново? Защо? Възможно е да има колежи, които да имат достатъчен капацитет да могат да правят това. Защо априори казваме, че не могат? Също така е възможно да има висши училища, които по определени научни направления да нямат капацитета да го правят. Затова вместо екс леге да лишим определени субекти от права и да ги поставим в зависимост в противоречие с естествените принципи на пазара и на конкуренцията, в зависимост от други конкурентни образователни субекти, това можеше да се избегне чрез процедура на акредитиране, ние решихме законът да казва кой може и кой не може, без да са ясни критериите, на които можещите трябва да отговарят. Или предпоставяме. Дори не знаем на кои критерии тези, които нямат право, не отговарят, за да загубят това си право! Ще кажете – те не са го имали. Но това право не са го имали и висшите училища – всички останали, докато съществува тази централизирана система. Това са накратко двете групи съображения. Първата – по отношение на контрола, на свръхконтрола, според нас недопустим. Втората група съображения – относно риска от девалвиране на научните степени и звания, който риск можеше според нас да бъде избегнат чрез предвидена нарочна система за акредитиране на правото на образователните субекти и на научните организации да избират своите доценти и професори. Убеден, че последното, което кажа, май няма да се чуе, ще изразя разбирането си, че ветото на президента е шанс да прочетем още веднъж онези пунктове в закона, които се нуждаят от подобряване. Струва ми се, че това е една от функциите на конституционната фигура на ветото на държавния глава: веднъж да се гарантира общественият интерес, че важен закон не е приет, да речем, с 61 гласа, защото при кворум от 121 народни представители, 61 от нас не могат да приемат този закон, тоест необходимо е да се гарантира мнозинство от 121 от целия списъчен състав, и второ – ветото е шанс за още един прочит на закона. Не толкова на положителното в този закон, на модерното – за това се говори достатъчно и то получи достатъчна подкрепа, но онези пунктове, по които не се постигна широко съгласие, и по тази причина няма как да се гарантира и приемствеността. А е много важно в тази деликатна сфера – в сферата на развитието на академичния състав, решенията да се вземат, ако не с консенсус, то поне с широко съгласие, което означава ангажираност и на опозицията. Аз не казвам, че мнозинството ще гласува само по силата на спуснато политическо решение, но така или иначе тези съмнения ги има. Затова признанието, че законът е приет с широко съгласие, не се свежда до броя на гласовете, с които е приет законът, а се измерва с това дали опозиционните партии са ангажирани с тези разпоредби, за да се гарантира приемствеността. За съжаление от вече направените изказвания от името на парламентарни групи разбрах, че ветото ще бъде отхвърлено с гласовете на мнозинството. В заключение се сещам за ваша собствена прогноза – нямам предвид министъра, а представители на мнозинството, че най-вероятно трябва да пуснем в практиката този закон и след като той прояви своите слабости, да го променим. Струва ми се, че все още имаме шанса, преди да пуснем закона да действа, да го прочетем още веднъж и наистина да го направим работещ закон, без който и да е от изказвалите се да има идея да посегне на модерното в този закон. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин Местан! Много искам най-напред да Ви благодаря за това, че изказването Ви беше без всякаква ирония. Вие го заявихте много ясно. Това, което ми се иска да кажа след това, е онази завист, с която слушах Вашето изказване по повод на цялата претенция, която е заложена вътре - за всеобхватност, изчерпателност на възгледите и много ясна позиция по отношение на това, което трябва да се направи и което не е направено. В този смисъл ми хрумна идеята, че след като интелектът на българина е негов капитал, защо толкова години той не е капитализиран в успех? ми се да кажа, че цената, която добрите хора плащат за своята индиферентност към обществените дела, е да бъдат управлявани от лоши хора. Не бих искала това да прозвучи като упрек, защото то просто е стар цитат. Обаче бих искала да кажа, че в една част от Вашите твърдения имаше известна неточност, защото целият контрол, за който говорехте, че е съсредоточен в институцията „министър”, не е точно така. Министърът е този, който предлага на НАОА съответно да отнеме акредитацията. Той просто предлага. НАОА е тази, която може да отнеме или да не отнеме акредитацията.

участват в изграждането на тази комисия, тогава и контролът наистина ще бъде адекватен.

Вие оставате вярна на професията си – направихте нещо като психоанализа. В това няма лошо. Разбира се, Разбира се, че търпим критика, че този закон толкова години не беше променен. Толкова. Никога не съм се свенил да се изказвам и в самокритичен план. Въпросът е не в това дали имаше необходимост да се промени законът, а като го променяме, да го направим по достатъчно добър начин. Казвам: още по-добър. оспорите тезата ми за контрола, който според мен е асиметричен на идеите за децентрализиране и на анонсите, че занапред няма да има нужда дори от нарочна законова регулация на тези отношения, аз за съжаление няма да се съглася с Вашите аргументи и оставам на позиция, че тук добрата мяра е прескочена. Позовахте се на правото на министъра да иска акредитация като за нещо допустимо и че в крайна сметка решението се взима от Националната агенция за оценяване и акредитация. Не оспорвам това. Онова, което казах, е, че това право на министъра веднъж вече е уредено в Закона за висшето образование. Попитах: кое налага да се повтаря в този закон? Пречупено правото през идеята за контрола - по начина, по който се урежда в членове 30 и 31 на този закон, това право вече придобива други измерения. Понамирисва на нещо, което не се връзва с духа и философията на този закон. Това ми беше съображението. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря. Желание за изказвания? Госпожо Христова, заповядайте.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще подкрепя закона отново, защото смятам, че той съчетава добрите традиции за държавен контрол и модерните европейски практики за децентрализация на процедурите, за бързо и обективно израстване на учените. Повече от половин година законът беше на дневен ред за обсъждане, защото беше качен на сайта на министерството, така че всички, които искаха да обсъдят духа и философията на закона, можеха да го направят, имаха тази възможност. Искам да напомня, колеги, че в момента обсъждаме единствено ветото. И затова няма да се съглася и с уважаемия от мен проф. Пантев, който се връща към духа и философията на закона, а не към конкретните разпоредби на президентското вето. Уважаеми проф. Пантев, развълнувана съм, защото си спомних, когато Ви слушах първия ден, когато ние заехме местата си в тази зала, първия ден, когато ние се заклехме като народни представители и когато Вие като временно председателстващ от тази трибуна ме просълзихте с Вашето слово, като ни призовахте да бъдем добри и толерантни един към друг. Затова искам да цитирам какво каза проф. Пантев, защото десет месеца по-късно аз отново се почувствах най-лично обидена и засегната от всичко, казано досега в тази зала, точно от думите на проф. Пантев. Защото той изкара всички ни дебили. А искам, колеги, само да ви припомня какво ни каза той първия ден. ”И понеже говорим за приемственост – каза той – ако отново започнем да си прехвърляме злобни шегички по площади и улици, ако отново се замеряме с костите на нашите прадеди, това беше изпробвано и до нищо не доведе.” И още нещо: „Затова бъдете добри – това вече се отнася за всички - поздравявайте се любезно в кулоарите, пийте кафе заедно, не бъдете мили един към друг само когато сте в командировка в чужбина, ръкувайте се с политическия си опонент, особено ако ви е приятел, дори и наоколо да се навърта партийният ви бос.” Ето това бяха неговите думи и сега съм изключително учудена от злобата и от неприязънта, която лъхаше в неговото изказване към всички нас. Реплики към госпожа Христова? Няма. Желания за изказвания?

Първо, без да бъде обсъждан Законът за висшето образование, който е основополагащ закон. Второ, голямото бързане за приемане на първо четене около Коледа.

Бяха направени промени на коляно в комисията в точка „Други” от дневния ред. Спомняте си, че дори тук колега се опита да оттегли текст от закона, без да го е внасял като предложение. И не на последно място – председателят на комисията докладва за широката дискусия, която съществуваше по време на обсъждането на законопроекта, да, имаше такава широка дискусия, но за съжаление никой не се вслуша в мнението на участниците в дискусията. Искам да припомня тук на уважаемите народни представители, че само част от организациите, които подкрепят мотивите на отлагателното вето на президента, са и Съюзът на учените в България, и Федерацията на синдикатите във висшето образование, и Българската академия на науките, и Асоциацията на младите научни работници – спирам дотук, няма да ги изброявам. Завършвам с един апел, уважаеми колеги: не гласувайте на инат, този закон

да излага президентската институция по начина, по който го направи с това вето! Всеки, който е прочел текста на ветото, ще види, че вътре има над 70% детайли, дребнотемие, несвързани с конституционния смисъл на думата Вето се прави върху конкретен текст, върху конкретна позиция, за да дадеш път за някаква ревизия на голям въпрос. Такъв закон, както каза господин Игнатов преди време в тази зала, имаме ние в България. Това не е тема на вето, такъв закон можеше да няма изобщо България и Законът за висшето образование да решаваше проблемите на развитието на академичната общност. Ние бяхме принудени с едно голямо закъснение, част от което съм и аз самият, да приемем двадесет години след падането на Берлинската стена закон, с който да махнем политическия въпрос от българската академична общност. Поздравления за господин министъра и неговата воля (ръкопляскания в ГЕРБ и СК), поздравления за колегите от комисията, които направиха - за мен - един добър закон и ще гласувам с удоволствие за него! Благодаря Ви. нямате време, дадох Ви време над определения лимит, имахте още 15 секунди, така че не можете да се изкажете.

съгласна съм с част от това, което казахте. Мисля, че има нещо, с което не съм съвсем съгласна и това е правото, което има президентската институция да наложи вето, и човешкото право да се заяви собствена позиция. Мисля, че човешките права са нещо, което трябва да уважаваме и съответно правото на институцията да опонира и да заяви своята позиция.

Закона за развитие на академичния състав в Република България, приет от Народното събрание на 15 април 2010 г. Моля народните представители да гласуват.

Правителството посрещна икономическата криза с намаляване на средствата на висшите училища още от началото на годината с 10%. Сега се превеждат с 10% по-малко от заложените в бюджета. С подготвената промяна на държавния бюджет за тази година се предвижда с 20% намаляване на разходите,

за участие в проекти и дори за изплащане на предвидените стипендии за студентите и за заплатите на преподавателите. Въпреки това правителството цинично продължава да твърди, че образованието и науката са негов приоритет. Намаляването на държавната субсидия за висше образование вероятно ще послужи за повишаване на студентските такси за следващата академична година. Тази ситуация ще се използва за финансовото доизтощаване на БАН, на нейното организационно отслабване и за изостряне на апетитите към имотите й на стойност 3 млрд. лв., които не са от последните месеци. Правителството обяснява, че всички трябва да понасят тежестите на кризата. Това е така, но в същото време не бива да поставяме знак на равенство между необходимото намаляване на административните разходи, между финансовата дисциплина, от една страна, и разходите, които осигуряват осъществяването на самите дейности, в случая на обучението и научните изследвания – от друга. В Стратегията на Европейския съюз 2020 първият приоритет е устойчив растеж, основан на знанието и иновациите. Правителството подвежда обществото, че намаленото финансиране на висшето образование води до подпомагане на други социални дейности – здравеопазване, социално подпомагане и т.н. Това е напълно невярно, защото средствата за здравеопазване, за програми за заетост и други, освен че са драстично намалени също не се провеждат своевременно. Нещо повече, правителството ускорено харчи от държавния резерв и въпреки това не може да осигури задоволително финансиране на основни социални дейности и разплащане с фирмите. Прави се опит за противопоставяне на различни социални групи – на преподаватели и студенти срещу пенсионери; на пациенти срещу лекари; на хората от големите общини срещу тези от малките и т.н. Правителството подклажда взаимната омраза, насажда страх и постоянно се оправдава с наследството на миналото управление. Чрез всичко това управляващите разчитат, че разгаряната неприязън между различни групи в обществото ще бъде по-силна от противопоставянето срещу тяхното антисоциално управление. Разбира се, че особено в криза парите не достигат, но заедно с това става дума за политика, пропита от примитивен и груб фискализъм, за липса на активни и конкретни мерки, които да стимулират и развиват икономиката, и особено за липса на стратегия за икономика на знанието, на която залагат всички бързо развиващи се страни. Затова дори и в криза разумните общества не посягат, а заздравяват науката и образованието, не са подвластни на вулгаризацията, която задушава знанието и духа на нацията. Днес ние настояваме за осигуряване на финансова устойчивост на висшето образование и науката, но заедно с това заставаме срещу управленската посредственост и агресивен стил на поведение, които унижават нацията. Призоваваме ви да не се отнасяте с примитивно високомерие към всичко, което не се покрива с вашата представа за властта. Главната цел на всяко управление е да създава условия за качествен живот и просперитет на нацията, а не само да се изявява чрез своя репресивен апарат. Продължаваме с нашата седмична програма. Преминаваме към:

ще прочета Доклада на Комисията по правни въпроси относно обсъждане на първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с вх. № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г.; вх. № 054-01-23, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров на 19 март 2010 г., и третият законопроект е с вх. № 054-01-36, внесен от народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова на 22 април 2010 г. „Комисията по правни въпроси разгледа внесените законопроекти на свое заседание, проведено на 22 април 2010 г. На заседанието присъстваха господин Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, народният представител Кирчо Димитров – вносител на единия законопроект, госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществените поръчки, експерти от Агенцията, господин Благой Станчев – парламентарен секретар на Националното сдружение на общините, господин Камен Колев – заместник-председател на Българската стопанска камара (БСК), и господин Йордан Кисьов от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Законопроектът на Министерския съвет беше представен от госпожа Миглена Попова, директор на Агенцията за обществените поръчки. Необходимостта от внесения законопроект основно се мотивира с транспонирането на Директива 2007/66/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ ЕИО и 92/13/ ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Крайният срок за транспониране на Директивата в националните законодателства на държавите членки е 20 декември 2009 г. В изпълнение на Директивата са регламентирани: налагане на временни мерки при обжалване на процедурите с цел да се поправи нарушение или да се предотврати настъпване на допълнителни вреди на засегнатите интереси; въвеждане на период на изчакване, в рамките на който възложителят не може да сключи договор за обществена поръчка. Предвидено е, както и досега, решения на възложителите, издадени във връзка с провеждане на процедурите по закона, да подлежат на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията. Остава двуинстанционният характер на производството, в което Върховния административен съд е втора и окончателна инстанция. единадесета са направени промени в реда за обжалване. Прецизиран е кръгът на актовете, подлежащи на обжалване, за да се обхванат и решенията, които възложителите издават при прилагане на динамични системи за доставки и системи за предварителен подбор. Запазва се възможността за налагане на временна мярка „спиране на процедурата”, като се предвижда да отпадне изискването за представяне на обезпечение – паричен депозит или банкова гаранция. Жалбата срещу решението за избор на изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора. Регламентирана е възможността Комисията за защита на конкуренцията да допусне предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител при мотивирано искане на възложителя. Съгласно изискванията на Директива 2007/66/ ЕО в предлагания законопроект са променени действащите основания за нищожност на договорите. Новите основания за недействителност се пораждат от нарушения, извършени в процедурите преди сключването на договора и в процеса на обжалване, и са тясно свързани с особения ред за избор на изпълнител на обществената поръчка. Съгласно законопроекта производството по обявяване на сключения договор за недействителен на основанията, както и досега, се реализира по реда на Гражданския процесуален кодекс. Прецизиран e кръгът на лицата, които могат да искат недействителност на различните основания. Наред с основните промени, свързани с въвеждане на директивата за обжалване, в законопроекта са направени и някои изменения с цел прецизиране на разпоредбите и улесняване прилагането на закона. Като пример беше посочено назначаването на външните експерти в комисиите да не е задължително, а да е само възможност. Вторият законопроект беше представен от народния представител Кирчо Димитров, според който основните идеи в законопроекта са: въвеждането на по-голяма прозрачност в процедурите за обществени поръчки, за недискриминация на участниците, за мотивирано вземане на решения от страна на възложителите. Целите са: намаляване на корупционните опции, облекчаване на процедурите и участниците в тях и предотвратяване на някои лоши практики. Другата голяма идея е тази за засилването на Агенцията за обществени поръчки, чийто превантивен контрол следва да бъде водещ и да ограничава до минимум условията за злоупотреби и нарушения.

на решенията на комисиите. Предвижда се публикуването на предвидения бюджет в обявлението, което ще даде възможност на кандидатите предварително да преценят смисъла на своето участие. Господин Димитров в обстойното си изложение представи подробно мотивите на законопроекта и заяви, че ще оттегли предложенията във връзка с обжалването. Третият законопроект беше представен от народния представител Десислава Атанасова. Според законопроекта се прецизират някои от разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки с цел да се облекчи редът за възлагане и да се гарантира спазването на принципите за публичност и прозрачност. Отпада правомощието на изпълнителния директор на Агенцията за обществени поръчки при получен сигнал да обжалва решението за откриване на процедурите, при наличие на дискриминационни изисквания в обявлението. Правомощието дублира частично правото на всяко заинтересовано лице да обжалва това решение. Уеднаквяват се правилата за допълване на документите за подбор в ограничената процедура и процедурата на договаряне с обявление. Уреждат се случаите, когато резултатът от класирането поставя на първо място няколко оферти с еднаква крайна оценка предвид изискването на закона по една обособена позиция да се сключва само един договор. При това положение възложителят следва да определи изпълнителя на обществената поръчка по обективни и недискриминационни правила. Предлага се изборът да се извърши публично, чрез теглене на жребий в присъствие на нотариус. По законопроектите се проведе дискусия с изслушване на аргументи от страна на народните представители и на представители на бизнеса. От името на КРИБ по законопроекта на Министерския съвет се изказа господин Кисьов, с което изрази становище, че извън промените, които се налагат от въвеждането на Директивата на ЕО, законопроектът не решава редица проблеми, които съществуват в Закона за обществените поръчки, като основни са тези с обжалването, липсата на превенция и участието на външните оценители. Той предложи тяхната организация, на бизнеса, да предложи до един месец свои предложения. Народният представител Христо Бисеров постави принципен въпрос относно разпределяне на компетентността на водещата комисия по Закона за обществените поръчки. Той изрази мнение, че Комисията по правни въпроси не трябва да бъде водеща поради обстоятелството, че практиката до сега

Господин Янаки Стоилов предложи да не се ограничава работата във формални рамки, а гъвкаво да се използва възможният капацитет на двете специализирани комисии. Госпожа Мая Манолова заяви, че една от причините за проблемите в Закона за обществените поръчки се дължи и на обстоятелството, че същият не е обсъждан в предишните парламенти, като водеща е Комисията по правни въпроси, а законопроектът поставя преди всичко правни въпроси и основно процедурни, и по обжалване.

Законът следва да бъде внимателно разгледан и обсъден и с експертите от Икономическата комисия между първо и второ четене. По същество с конкретни примери, народният представител Емил Радев аргументира, че Законът за обществените поръчки поставя преди всичко правни проблеми, които предвижда и законопроектът на Министерския съвет. Повече от 95 % от материята на закона са специфични процедури, но работещи с основни институти на правото – възможност за обжалване на акта по обществена поръчка, спиране на изпълнението при обжалване, което дава сигурност, както и уредбата на предварителните обезпечителни мерки. Господин Радев обърна внимание върху полезните и навременни промени в законопроекта на Министерския съвет, като акцентира върху обстоятелството, че именно периодът на изчакване – да не се сключва договор за обществена поръчка, докато има висящо обжалване, е необходим. Тъй като ако такъв договор се сключи преди да са изтекли сроковете за обжалване и след това КЗК или ВАС констатират незаконосъобразност на процедурата, последиците при сключени договори най-често се понасят от държавата и общините по отпуснати пари по европейските фондове. Той посочи като положителен момент в законопроекта на Министерския съвет предвидената нова глава „Ред за отстраняване на нарушения, установени от Европейската комисия”, както и съкратените срокове за произнасяне на КЗК и ВАС и в тази връзка обоснова необходимостта от промени в АПК относно родовата подсъдност на някои дела с цел разтоварване на Върховния административен съд от някои несвойствени дела за сметка на бързината на произнасяне по обществени поръчки, които засягат големи обществени интереси. В заключение народните представители се обединиха около идеята за създаване на работна група между първо и второ четене на внесените три законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, като обосноваха това с многото и сложни въпроси, които поставят обществените отношения, свързани с обществените поръчки. Господин Христо Бисеров предложи в работната група да се включат народни представители и експерти от Комисията по икономическа политика, енергетика и туризъм, което се подкрепи от членовете на Комисията по правни въпроси.

на госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки, на Галя Манасиева – директор на Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” Агенцията по обществени поръчки, Христина Денева Кирчева – дирекция „Методология, анализ и контрол на обществени поръчки”. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! „На заседанието, проведено на 24 март 2010 г., Комисията по европейските въпроси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет. В заседанието на комисията взеха участие Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Галя Манасиева – директор на Дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в Агенцията по обществени поръчки. Законопроектът цели привеждане на вътрешното ни законодателство в съответствие с изискванията на нормативната уредба на Европейския съюз за сближаване на законодателствата относно последиците от нарушения, извършени в процедурата по възлагане на обществени поръчки, както и с нормативната уредба за насърчаване на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. ІІ. Разпоредбите на законопроекта са съобразени с изискванията на Директива 2007/66/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за за изменение на директиви 89/665 /ЕИО и 92/13/ ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки, както и на Директива 2009/33/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. съответствие с предвидения в Директива 2007/66/ ЕО период на изчакване, в законопроекта е предвидена забрана за сключване на договор от възложителя преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. В тази връзка е предвидено възложителят да може да сключи договор след влизане в сила на решението за избор на изпълнител. Регламентирани са случаите, при които по изключение възложителят има право да сключи договор за обществена поръчка преди изтичане на 14-дневния срок (периода на изчакване). Също така, в съответствие с чл. 1, § 2 от директивата, в законопроекта са изброени случаите, при които договорът се обявява за недействителен. Регламентиран е кръгът от лица, имащи право да обжалват решенията на всеки етап от процедурата като със законопроекта се дава дефиниция на „заинтересован кандидат” и „заинтересован участник” в съответствие с чл. 1, § 2 на Директива 2007/66/ ЕО. Съгласно изискванията на чл. 1, § 2 от директивата в законопроекта са въведени основания за недействителност на сключени договори за обществени поръчки, както и хипотезите, в които договорът запазва действието си, независимо от наличието на основание за обявяване на недействителност. С новия чл. 120б в законопроекта се предвижда подаването на жалба срещу решението за определяне на изпълнител да спре процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение. Създава се нова Глава съдържаща реда за отстраняване на нарушения, които са допуснати от възложителите и са установени от Европейската комисия преди сключването на договора за възлагане на обществена поръчка (чл. 1, § 3 от директивата). В съответствие с Директива 2009/33/ ЕО се създава нов чл. 26а, който се прилага, когато предмет на поръчката е доставка на пътни превозни средства. съответствие с директивата е регламентирано задължението на възложителя да вземе предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства при възлагане на обществени поръчки. Предвижда се този член да влезе в сила от 4 декември 2010 г., която дата е и срокът за транспониране на директивата от държавите членки. Съгласно законопроекта методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен живот на превозните средства ще се определи с наредба на Министерския съвет. Законопроектът съдържа и редица изменения и допълнения в Закона за концесиите във връзка с въвеждането на изискванията на Директива 2007/66/ЕО. В хода на дискусията към законопроекта бяха направени следните препоръки: 1. Параграф 15, чл. 41в (2) от законопроекта следва да придобие следната редакция: „Обявлението по ал.1, т.1 се изготвя на български език по образец, утвърден с Регламент (ЕО) № 1150/2009 на Комисията от 10 ноември 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1564/2005 по отношение на стандартните формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета”. 2. Параграф 48 следва да придобие следната редакция: „С този закон се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни пътни превозни средства”. ІV. В заключение може да се каже, че законопроектът е съобразен с изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО на Съвета с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки и на Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаването на чисти и енергийно ефективни пътни превозни средства. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага на Народното събрание с 15 гласа „за”, без „въздържали се” и „против” да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г., като водещата комисия вземе предвид направените препоръки между първо и второ гласуване на законопроекта.” Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Благодаря на народния представител Светлин Танчев. Преминаваме към доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. С доклада ще Ви запознае народният представител Иван Иванов. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, че на две различни заседания бяха разгледани, първо, двата законопроекта, а след това и третият, ще Ви прочета съответно и двата доклада. „ДОКЛАД по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 002-01-19, внесен от Министерския съвет на 15 март 2010 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 054-01-23, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров на 19 март 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 14 април 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет и Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от н. п. Димо Гяуров и Кирчо Димитров. На заседанието присъстваха госпожа Мая Христова – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, госпожа Миглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки, господин Георги Йончев – началник на отдел към дирекция „Икономическа и социална политика” в Министерския съвет, господин Валери Димитров – председател на Сметна палата, представители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, КРИБ и други. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет, беше представен от заместник-министър Мая Христова. Със законопроекта се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Главната цел на директивата е постигане на бързина и ефективност при обжалване на процедурите, както и възпрепятстване сключването на договори при незаконосъобразен избор на изпълнител. Запазва се двуинстанционният характер на производството и органите по обжалване Комисията за защита на конкуренцията и Върховният административен съд. Запазва се възможността за искане и налагане на временна мярка “спиране на процедурата”. Отпада изискването за представяне на обезпечение под формата на паричен депозит или банкова гаранция. При подаване на жалба срещу решението за избор на изпълнител се въвежда автоматично спиране на процедурата до окончателното решаване на спора. Промяната е в съответствие с изискването на директивата да се предприемат мерки за предотвратяване сключването на договор при незаконосъобразно проведена процедура. Въвежда се принципна забрана за сключване на договора в рамките на така наречения „период на изчакване”, който продължава 14 дни. Предвидена е и забрана за възлагане на договора преди приключване на всички спорове срещу решения на възложителя в процедурата. Изключение се допуска по решение на Комисията за защита на конкуренцията, съответно Върховния административен съд, само в извънредни случаи, при необходимост от защита на особено важни държавни или обществени интереси или за да се осигури животът и здравето на гражданите. Предвидена е възможност органът по обжалване да налага имуществени санкции в размер на 10 или 3 на сто от стойността на договора в зависимост от допуснатите нарушения от възложителя в процедурата. Предвидени са промени в основанията, при които може да се иска недействителност. В тази връзка се въвежда нов образец на обявление за доброволна прозрачност, който допринася за постигане на правна сигурност. самостоятелна глава на закона е уредена специална процедура за отстраняване на нарушения, които са установени от Европейската комисия до сключване на договора. Освен въвеждане на задължителни изисквания на посочената директива, в законопроекта са залегнали и редица други съществени промени. Ограничен е кръгът на лицата, които следва да подават изискващите се от закона декларации при участие в процедури. Това задължение се запазва само за лицата, които управляват и представляват кандидатите и участниците. Целта е да се улесни бизнеса при подготовката на офертите. Въведена е изрична забрана за възложителите да изискват от кандидати или участници от държави членки получаване на сертификат или извършване на регистрация в Република България като условие за участие в процедурата. Предвидена е възможност за допълване на офертите с документи, които се отнасят до критериите за подбор, определени от възложителя. Отпада изискването за задължително участие на външни експерти в комисиите за разглеждане и оценка на офертите. То остава като възможност по преценка на възложителя, в зависимост от неговите нужди. Премахва се ограничението за сключване на договори за услуги за период по-дълъг от 4 години, без да отпада забраната за сключване на безсрочни договори. Разширява се обхватът на предварителния контрол, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки върху процедурите за доставки и услуги, финансирани със средства от европейските фондове. На проверка ще подлежат всички, чиято стойност е равна или по-висока от 1 млн. лв. Следва да се отбележи също така, че с § 54 от Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта се предвиждат аналогични изменения и в Закона за концесиите. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров, беше представен от народния представител Кирчо Димитров. Според вносителите на законопроекта основата идея, заложена в него, касае въвеждането на по-голяма прозрачност в процедурите за обществени поръчки и недискриминацията на участниците, както и мотивираното вземане на решения от страна на възложителите. Това е една от причините да се заложи на възможността за публикуването на пълния текст на договорите за обществени поръчки в регистъра на обществените поръчки. Друго важно предложение е засилване функциите на Агенцията за обществени поръчки по отношение на превантивния контрол. Предлага се превантивният контрол да обхваща не само обявленията на обществените поръчки, но също така и работата на комисиите, както и самата документация по тях. Предвижда се възможност за включване на външни експерти и по този начин да се ограничи възможността за манипулиране на решенията на комисиите. Друг момент, залегнал в предложения законопроект, е публикуването на предвидения бюджет в обявлението, което ще даде една възможност на кандидатите предварително да вземат решение за своето участие. Предлага се също така изменение относно липсата на задължение за включване в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществени поръчки на срокове за изпълнение на различни дейности, специфични за тази поръчка. Предвижда се и промяна, която касае състава на комисиите за обществените поръчки. С оглед сложността и обема на обществените поръчки се предлага в комисиите да има по минимум двама правоспособни юристи. Предлага се текст, който въвежда сроковете за гаранционна поддръжка на обекта като критерий за оценка на офертите. Предлага се също така срокът за сключване на договор да бъде 10 дни след изтичането на срока за обжалване на решението, вместо досегашните 30. Друго предложение е това за намаляване размера на гаранцията за изпълнение, предвидена в Закона за обществените поръчки, а именно – 5 процента от стойността на поръчката. Освен това се предлага и поетапно освобождаване на банковата гаранция в хода на изпълнението на поръчката. Предвидени са и изисквания, на които следва да отговарят помещенията на възложителите, където се съхраняват офертите и документацията по процедурите за обществени поръчки. Съществена е и промяната, която се предлага в процедурата за обжалване на обществени поръчки. Предложението е за отпадане на Комисията за защита на конкуренцията като орган, пред който могат да се обжалват процедурите за обществени поръчки. случая се касае за обжалване на законосъобразност във връзка с провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки. От тази гледна точка се счита, че е по-удачно това да става пред административните съдилища по места, отколкото пред Комисията за защита на конкуренцията. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: - по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерския съвет: „за” 14 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 2 народни представители; - по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров: – 3 народни представители, без „против” и „въздържали се” – 13 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, 002-01-19, внесен от Министерския съвет, и да не приеме законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 054-01-23, внесен от народните представители Димо Гяуров и Кирчо Димитров. Вторият доклад: „ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 054-01-36, внесен от народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ на 22 април 2010 г. На свое редовно заседание, проведено на 12 май 2010 г., Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова. На заседанието присъстваха госпожа Меглена Павлова – изпълнителен директор на Агенцията за обществени поръчки, и госпожа Галя Манасиева – директор на дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените поръчки” в агенцията. Законопроектът беше представен от народния представител Емил Радев. Вносителите аргументираха предложенията си за отпадане на правомощието на изпълнителния директор на Агенцията за обществените поръчки да обжалва решения за откриване на процедурите при наличието на дискриминационни изисквания в обявлението. Основен мотив е възможността това да доведе до несъвместимост с извършвания от агенцията предварителен контрол. Други промени, предвидени със законопроекта, създаването на по-голяма гаранция за спазването на принципите на прозрачност и равнопоставеност; - регламентиране на начина за определяне на изпълнител, когато крайните общи оценки на две или повече оферти са равни и на първо място е класирано повече от едно лице; - прецизиране на кръга на лицата, които възложителят трябва да покани да подадат оферти, в случаите когато предварително е ограничил техния брой при обявяване на ограничена процедура и договаряне с обявление; дефиниране на понятието „предварително обявени условия” с цел да се избегне различното му тълкуване. От Агенцията за обществени поръчки изразиха своята подкрепа за така предложения законопроект, като подчертаха, че той ще допринесе за усъвършенстване на нормативната уредба и подобряване практиката по възлагането на договори за обществени поръчки. След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” 17 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, № 054-01-36, внесен от народните представители Емил Радев и Десислава Атанасова.” Благодаря Ви. Благодаря. След като чухме докладите на съответните комисии, има ли желание от вносителите да изкажат своето мнение, становище, да защитят законопроекта?

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Аз благодаря на заместник-председателя на Икономическата комисия господин Иван Иванов, който така обстойно изложи моите мотиви, които изложих в тази комисия. Ще се принудя отново да повторя голяма част от тях, за да може, колеги, наистина да осъзнаете необходимостта от приемането на този законопроект. През м. март Европейската комисия обърна особено внимание препоръка към правителството именно в контекста на това, че трябва да се осъществят такива промени в Закона за обществените поръчки, че да се гарантира недопускането на корупция при провеждането на търговете.

по отношение на участниците в обществените поръчки, а също така да се вземе правилно, мотивирано решение от страна на възложителите. Целта в тези мои мотиви е именно да се намали корупцията, да се намалят порочните практики и да се облекчат максимално условията при провеждането на обществени поръчки. изследванията на общественото мнение показват, че голяма част от обществото в България свързва обществените поръчки най-вече с корупционни практики. Именно ние в Народното събрание като законодателен орган трябва да направим така, че да променим това мнение. мнение. В тази посока е и нашето предложение да бъдат публикувани договорите за обществените поръчки в Агенцията за обществени поръчки. По този начин, колеги, ние считаме, че ще се даде по-голяма прозрачност на тези обществени поръчки, а също така ще се постигне превантивен ефект, който ще допринесе за недопускане на нарушения по отношение на провеждането на обществени поръчки. Друга голяма идея, която е залегнала в нашия законопроект, е да се увеличат е да се увеличат правомощията на Агенцията за обществени поръчки. Какво имам предвид? Превантивният контрол да бъде водещ по отношение на Агенцията за обществени поръчки. Към момента той изпълнява по следващи функции. Тоест изпълнителният директор на Агенцията за обществени поръчки има възможност да обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията най-вече обявленията за обществени поръчки. Тоест той няма тази възможност да обжалва нарушенията, които са допуснати от възложителя по отношение на процедурите, по отношение на икономическите и финансови нарушения, в тези негови предложения. предложения. Много важен момент в нашия законопроект е и включването на външни експерти. С последните промени в Закона за обществените поръчки именно тази идея се дискредитира и не дава възможност на външните участници в обществените поръчки да допринесат за недопускане на възможност да оказват влияние върху комисиите. комисиите. Какво имам предвид? Към момента в България съществуват над 4200 такива външни експерти. Възложителят на обществената поръчка има пряк контакт с тях и има възможност да избира от тези лица като външни експерти, които на по-късен етап стават зависими от него. Нашето предложение в тази посока е свързано преди всичко с това браншовите организации да предлагат такива външни експерти, които след това да могат да се отчитат пред тях. По този начин няма да се допуска влияние на външните експерти върху решенията в комисиите. Също много важен момент в обществените поръчки е публикуването на предвидения бюджет за обществена поръчка. И сега действащият закон допуска да се публикува такъв бюджет, но голяма част от възложителите са недобросъвестни и всъщност те публикуват един прогнозен бюджет. Ако примерно фирмата, която трябва да спечели, не спечели тази обществена поръчка, те използват момента и успяват да прекратят обществената поръчка. Има и такива възложители, които добросъвестно упоменават реалния бюджет, но това са много малко хора. хора. Много важен момент е и броят на юристите в комисиите. Ние предлагаме да има минимум по двама правоспособни юристи поради това, че голяма част от обществените поръчки вече имат голям обем документация. Знаете колко е важно предварителното разглеждане на тази документация и обоснованото вземане на решение от страна на юристите. Предвидено е също така в закона по-малките възложители, които нямат възможност и този административен капацитет да използват двама юристи, да имат възможност да използват един юрист. юрист. Допълваме и пропуска в закона, а именно броят на юристите да бъде нечетен, тоест да бъде минимум от пет човека, но да бъде нечетен брой.

да се използва показателят за гаранционно обслужване на дадения обект. Наистина гаранционното обслужване е важен елемент от определяне на цената на обекта, но се стигна дотам, колеги, да се предлагат необосновано високи високи гаранционни срокове като 50 години например. Такъв беше случаят с проведената обществена поръчка в Националния осигурителен институт за ремонт на отоплителна инсталация. Нали разбирате, че 50 години е нереално висок срок и самата самата фирма, спечелила конкурса, знае, че това е невъзможно да бъде изпълнено. Друг съществен момент в нашия законопроект е по отношение намаляване намаляване размера на гаранцията за изпълнение. Към сега действащия законопроект е предвидено тази гаранция да бъде 5% от стойността на обществената поръчка. Ние считаме, че тук се дискриминират фирмите. По-малките фирми, които нямат такъв финансов ресурс, нямат възможност да обезпечат тази обществена поръчка, затова предлагаме този размер на обезпечение да бъде в рамките на 3% и, забележете, в самия ход на изпълнението на обществената поръчка да може да се усвоява. усвоява. Важен момент в Закона за обществените поръчки е и фактът за пропуска, който е допуснат по отношение на съхраняването на обществените поръчки. Става въпрос най-вече за помещението. Предлагаме член от тази комисия да бъде определен да отговаря за съответното помещение и за допуска за влизането в тези помещения, а също така неговата заповед да бъде подписана и от председателя на Комисията по обществени поръчки. Най-важният момент, колеги, е свързан с Глава единадесета. Става въпрос за обжалването на обществените поръчки. Тук оттегляме нашето предложение, което беше свързано с това обжалването да се извършва не пред Комисията за защита на конкуренцията, а да става пред самите административни съдилища, така че остава в сила сега действащият закон, тоест обжалването да се осъществява именно пред Комисията за защита на конкуренцията. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря на господин Димитров. От името на вносителите – заповядайте. ЕМИЛ Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! С предложения от нас законопроект се прецизират някои от разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки цел да се облекчи редът за възлагане и да се гарантира спазването на принципите на публичност и прозрачност. С предложената отмяна на чл. 19, ал. 2, да отпадне правомощието на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и при получен сигнал да обжалва решението за откриване на процедурите при наличие на дискриминационни изисквания в обявлението, мотивираме нашето предложение, тъй като това правомощие дублира частично правото на всяко заинтересовано лице да обжалва това решение. В този смисъл то се упражнява в защита на частни интереси, освен това може да се яви и в противоречие с други функции на агенцията, свързани с издаването на методически указания по прилагане на законодателството в тази област или с тези по упражняване на предварителния контрол. Също така към настоящия момент агенцията няма административен капацитет да извършва това свое правомощие, което затруднява другия контрол. С промяната на чл. 68 се предлага възможност за допълване на документите, с които се цели покриване на критериите за подбор и на минималните изисквания, поставени от възложителя. възложителя. Предложението е офертите да се подават в три плика. В единия плик да са документите за подбор, в другия плик – техническите показатели, и в третия плик – самата ценова оферта. Това по някакъв начин ще прекъсне корупционните практики, които довеждат до отстраняване на конкурентоспособни кандидати още в първия етап на процедурата, а именно в процедурата на подбор, на чисто формален признак, примерно липса на заверка на подпис, удостоверение, което е издадено два дни след срока и т.н. По този начин комисията ще може да дава срок на участника да отстрани тези забележки и оттам нататък той няма да се отстранява автоматично, а ще му се даде възможност да продължи напред в процедурата. С предложението за допълване на чл. 71 се уреждат случаите, когато резултатът от класирането поставя на първо място няколко оферти с еднаква крайна оценка, предвид изискването на закона по една обособена позиция да се сключва само един договор. При това положение възложителят следва да определи изпълнителя на обществената поръчка по обективни и недискриминационни правила. Затова предлагаме изборът да се извършва публично - чрез теглене на жребий в присъствието на нотариус. Това е нужно, когато критерият е най-изгодната цена, например при процедурите за доставки на лекарства. Когато цената е една и съща, при сега действащия закон процедурата трябва да се прекрати и да се обяви нова, което е и средства, и време. Това са примерно нови шест месеца, където обаче се отнася за процедури, касаещи живота и здравето на гражданите. По този начин ще спестим новата процедура и по един публичен и прозрачен начин ще определим победител. С промените в чл. 79, ал. 2 и чл. 88, ал. 2 също се цели уеднаквяване на правилата в различните видове процедури във връзка с новата редакция на чл.68.

съответствие с Директива 2004/18/ ЕО в случаите, когато възложителят се е възползвал от правото си да ограничи броя на кандидатите, които ще покани да подадат оферти. С § 6 се предлага дефиниране на понятието „предварително определени условия”, което се среща в различни разпоредби на закона, и практиката по прилагането му създава затруднения поради не еднозначното му тълкуване. Благодаря Ви. Благодаря на народния представител Радев. Уважаеми народни представители, тъй като часът е 13,58, бих искал да ви запозная с утрешния парламентарен контрол. Първо, министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговаря на въпрос на народните представители Румен Петков и Драгомир Стойнев и на питане от народните представители Антон Кутев и Корнелия Нинова. Второ, министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще отговаря на въпрос на народния представител Калина Крумова. Трето, министърът на отбраната Аню Ангелов ще отговаря на въпрос на народния представител Александър Радославов. Четвърто, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков ще отговоря на въпрос на народния представител Петър Мутафчиев и на питане от народния представител Иван Вълков. Пето,

Шесто, министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова ще отговоря на въпрос на народния представител Михаил Миков и на питане от народния представител Георги Божинов. Седмо, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще отговоря на два въпроса на народния представител Иван Иванов. Осмо, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев ще отговоря на въпрос на народния представител Калина Крумова и на питане от народния представител Николай Пехливанов.

пет въпроса от народните представители Димитър Чукарски – два въпроса, Огнян Тетимов – два въпроса, и Петър Хлебаров; - министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на два въпроса от народните представители Анна Янева; Емилия Масларова и Драгомир Стойнев; министърът на външните работи Николай Младенов на въпрос с писмен отговор от народния представител Яне Янев; - министърът на здравеопазването Анна-Мария Борисова на въпрос от народния представител Михаил Миков. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарния контрол не могат да вземат участие заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов